Forseta hefur borist bréf, dagsett 6. október 2020, frá formanni þingflokks Flokks fólksins, um mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. gr. þingskapa. Inga Sæland tekur sæti í Íslandsdeild Norðurlandaráðs í stað Guðmundar Inga Kristinssonar, sem verður varamaður í þeirri nefnd. Guðmundur Ingi Kristinsson tekur sæti í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins í stað Ingu Sæland, sem verður varamaður í þeirri nefnd.

Herra forseti. Við þær aðstæður sem við búum nú er nauðsynlegt að hefja þegar framkvæmdir sem stuðla að aukinni atvinnu og auknum tekjum í þjóðfélaginu innan 18–30 mánaða þannig að til verði tekjur í landinu til að greiða af þeim

Það er áhyggjuefni ef slíkar framkvæmdir á eftir að daga uppi í einhverjum stjórnsýslustofnunum í nokkur ár áður en framkvæmdir geta hafist.

En lögin eru eins og þau eru. Allir frestir sem voru byggðir inn í lögin eru útrunnir. Ef það þarf tíma til að innleiða lögin þá á fjármálaráðherra einfaldlega að mæta til þingsins með rökstudda breytingu á lögunum. Fjármálaráðherra er líka á hálum ís þegar hann gagnrýnir umræðu um formið með þeim rökum að það sé ekki enn búið að innleiða ferla til að fara eftir forminu. Það er einhvers konar hringavitleysa þar á ferð sem ég átta mig ekki alveg á. Málið er auðvitað að umræðan um formið er mikilvæg. Það vantar mikilvægar upplýsingar frá framkvæmdarvaldinu varðandi stefnu stjórnvalda og fyrirkomulag fjárheimilda.

Þeim flokki sem fjármálaráðherra þjónar finnst nefnilega mjög gott að geta gripið til orðanna „ekkert ólöglegt var gert“ og vælir auðvitað þegar bent er á að ekki sé verið að fara eftir lögum. En ekki er allur skaðinn skeður enn. Nú getur þingið krafist þess enn og aftur að fá þau gögn sem upp á vantar til þess að sé hægt að taka tillit til þeirra í nefndarvinnunni. Ég býst ekki við miklum árangri enda hefur verið spurt um þetta áður án þess að svör hafi borist. Það er líka lögbrot.

Ef sú skerðing yrði tekin til baka myndi það þýða auknar gjaldeyristekjur. Þrátt fyrir það ástand sem nú er vegna veirunnar er fiskverð á uppboðsmörkuðum, a.m.k. í þorski, í sögulegu hámarki, sem segir manni að eftirspurn eftir

Kemur til greina að sveitarfélög fái hluta af veiðigjöldum? Er vilji til þess hjá stjórnvöldum? Í mínum huga og margra annarra er það sanngirnisatriði að hluti þeirra veiðigjalda sem útgerðin þar sem útgerðin er skráð. Þetta kemur á móti þeirri skerðingu sem boðuð er í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Strandveiðar hafa sannað gildi sitt og er sátt um þann útgerðarflokk af ýmsum ástæðum.

Virðulegur forseti. Land er auðlind, landið sjálft, jarðvegurinn og gróðurinn sem þar þrífst. Auk þess geta fylgt önnur gæði eins og veiði- og vatnsréttindi. Land sem er hentugt til ræktunar og framleiðslu matvæla er takmörkuð auðlind sem okkur ber að varðveita. Meðferð og notkun alls lands skiptir okkur öll máli núna sem og komandi kynslóðir. Miklir almannahagsmunir liggja undir í ákvörðunum um eignarhald og ákvörðunartöku um landnýtingu. Tæplega helmingur Íslands er þjóðlendur en annað land utan þéttbýlis skiptist í jarðir, eða rúmlega helmingur landsins. Eignarhald á því landi þarf að vera hjá fólki sem býr og starfar á Íslandi. Það er í raun ein stoð undir sjálfstæði þjóðarinnar til framtíðar. Á þessu kjörtímabili hefur töluvert verið fjallað um jarðamál á Alþingi og í júní voru samþykktar lagabreytingar sem eru mjög til framfara. Þær breytingar fela m.a. í sér aukið gagnsæi í eignarhaldi og um kaupverð jarða, reglur um takmarkanir á stærð og fjölda jarða í eigu sama aðila og að landeignaskrá verði bætt þannig að hún nýtist sem stjórntæki. Ég tel þó að ganga þurfi miklu lengra en þar var gert í að tryggja eignarhald landsmanna á landi því að enn í dag hafa erlendir aðilar möguleika á að kaupa gott ræktunarland, loka það af og leggja niður búskap. Við verðum að tryggja að landbúnaðarlandi sé viðhaldið í ræktunarhæfu ástandi og koma á hvötum til búsetu í strjálbýli og nýsköpunar í landnýtingu. Til að fylgja þessu eftir mun ég í vetur standa fyrir umræðu um jarðamál og landnýtingu og leggja fram mál sem fela í sér kvaðir um nýtingu og rekstur landbúnaðarlands.

að við náum vel fram úr skuldbindingum okkar samkvæmt Parísarsamkomulaginu 2030. Við höfum þegar náð að minnka losun um 6,7 prósentustig af þeim 29 sem okkur er úthlutað samkvæmt samkomulagi við ESB og Noreg en við gætum náð allt að 40% samdrætti. Kolefnishlutleysi 2040 er raunhæft. Útgjöld til umhverfismála hafa aukist um 47% frá 2017. Borgarlína og loftslagsjákvæðar breytingar í samgöngum eru staðreynd og sömuleiðis grænvangur, samstarfsvettvangur fyrirtækja og stjórnvalda um loftslagsmál og grænar lausnir. Hvatar til orkuskipta, einkum í samgöngum, eru til reiðu og skattahvatar til kolefnisbindingar sömuleiðis. Heildarskipulag sorpförgunar og endurvinnslu er í burðarliðnum.

Ég segi: Gagnrýni er þörf en þá studd málefnalegum rökum í stað stimpla eða frasakenndra fullyrðinga sem ganga jafnvel svo langt að því er haldið blákalt fram að Íslendingar séu enn að bæta í losun gróðurhúsagasa undir forystu ríkisstjórnarinnar.

„Svo krakkar viti hve mörg göt eru í píkunni, það halda svo margir strákar að stelpur pissi úr leggöngunum. Til að draga úr því að unglingar verði óléttir eða fái kynsjúkdóma. Þetta verndar börn gegn ofbeldi. Svo þau viti að klám er ekki alvörukynlíf. Það er partur af mannréttindum að fá fræðslu um líkama sinn.“ Þessi orð eru hluti af ákalli ungmenna um aukna kynfræðslu. Undanfarið hef ég fylgst með Instagram-síðu sem nefndist Fávitar. Þar er margt fróðlegt og hvet ég fólk til að kynna sér hana um leið og ég þakka forsvarsmönnum fyrir gott og þarft framtak. Þar hefur farið fram kröftug, málefnaleg og góð umræða um samskipti fólks, framkomu og náin kynni. Fjöldamargar áskoranir hafa verið sendar til menntamálaráðherra og yfirvalda og fagna ég því að ráðherra hefur tekið boltann og ætlar að vinna áfram að þessum málum.

Við erum miklu fjölbreyttari en það. Hér er greinilega verk að vinna. Við þurfum að fræða okkur betur og ræða þessi mál betur. Tökum ákalli ungmennanna okkar um að gera það. Þau vita hvað þau segja og það er mjög ánægjulegt að sjá að þau hafi áhrif á pólitíkina og komi sínum málum fram á málefnalegan hátt. Mig langar að vitna í stúlku mér nákomna sem segir, með leyfi forseta: „Það er sérstaklega mikilvægt að auka hinsegin kynfræðslu vegna þess að hinsegin kynlíf er líka eðlilegt. Sem hinsegin stúlku finnst mér sjálfri mjög leiðinlegt að hinsegin fræðsla sé svo gott sem engin.“ Hér Hér er verk að vinna og ég fagna því að menntamálaráðherra hafi tekið þetta inn á sitt borð. Þetta skulum við vinna saman og bæta samfélagið okkar

Þetta hygg ég að sé nokkuð sem fólk í okkar stöðu, sem horfir á ástandið með almennri skynsemi og vilja til úrlausna, geti sætt sig við.

hvert gildi íþrótta er fyrir börn og unglinga, forvarnagildið, heilsugildið og síðast en ekki síst almennt skemmtanagildi fyrir okkur og ekki er vanþörf á á þessum tímum. En stuttu síðar kynnti heilbrigðisráðherra reglugerð sem sögð er byggja í öllum meginatriðum á minnisblaði sóttvarnalæknis. Þar hefur orðið breyting á

og þannig mætti lengi telja. Þetta er ekki til þess fallið að efla samstöðu þjóðar sem fyrst og fremst þarf á samstöðu að halda til að komast í gegnum þetta. Ég verð að segja að ég bíð spennt eftir því hvernig heilbrigðisráðuneytið mun bregðast við tillögum frá íþróttahreyfingum

Ég vil byrja á því að þakka þeim fyrir þeirra góða starf og þakka þeim fyrir að halda kúlinu, eins og sagt var á mínu heimili í gær af unglingnum, þakka þeim fyrir að einhvern veginn hjá okkur traust á þeim og þeim aðferðum sem verið er að beita hér á landi, sem eru víðtækar og mjög strangar. Óreiða í upplýsingum er algjört lykilmein þegar kemur að samstöðu þjóðarinnar og samstaðan skiptir öllu máli. Það að ólíkar reglur gildi fyrir ólík landsvæði, eða eins og hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson sagði áðan, ólíkar íþróttagreinar, veldur tortryggni gagnvart þeim ráðstöfunum og þeim aðgerðum sem verið er að grípa til.

Nei, segir þríeykið, af því að við viljum reyna að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu smits um allt land. Það dugar lítt að loka bara hér og fá svo smitið aftur í fangið. Íþróttafélögin í dag eru einnig hugsi yfir þeim skilaboðum sem borist hafa því að nú má ekki leika innanhússíþróttir á höfuðborgarsvæðinu en þeir sem stunda sömu íþróttagreinar í Keflavík, í Borgarnesi, Njarðvík og Grindavík mega stunda áfram sínar íþróttir, algerlega óháð því hvar íþróttafólkið býr sem spilar með umræddum félögum.

og það er út af fyrir sig fagnaðarefni. Hins vegar telur peningastefnunefndin að nú með haustinu séu hlutir að verða erfiðari viðureignar, það muni herða meira að og ég held að það komi í sjálfu sér engum á óvart þegar horft er til þeirra aðstæðna sem við búum við.

Annars vegar þurfum við auðvitað að bregðast við, eins og ríkisstjórnin hefur haft forgöngu um að gera, með bráðaaðgerðum sem við getum kallað svo, sem fela í sér að reyna að milda höggið bæði fyrir þær atvinnugreinar og það

til þess að ná okkur upp úr þessu, tryggja fulla vinnu í landinu að nýju og öflugan uppgang efnahagslífsins, þá þurfum við að grípa til almennra aðgerða til lengri tíma sem bæta (Forseti hringir.) starfsskilyrði fyrirtækjanna. Öðruvísi munum við ekki ná að vaxa út úr kreppunni.

Á opnum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í morgun gerði Páll Hreinsson grein fyrir álitsgerð sem hann vann fyrir stjórnvöld um valdheimildir samkvæmt sóttvarnalögum. Mig langar að staldra við eitt smáatriði sem kemur fram í álitsgerðinni, sem er sú staðreynd að mikið af skilgreiningum sóttvarnalaga og hluti af þeim efnisatriðum sem þar er fjallað um byggja á vísun í alþjóðaheilbrigðisreglugerðina sem ekki hefur verið birt í Stjórnartíðindum og er þar með ekki fulltæk sem lagaheimild. Þessi lög, sem skipta sköpum í dag, byggja á óbirtum alþjóðasamningi. Í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn minni síðasta vetur kom fram að um 300 alþjóðasamningar bíði birtingar, allt frá árinu 2007. Í svarinu segir að það sé hins vegar reynt að hraða birtingu því að hún skipti máli vegna réttaráhrifa. En álitsgerð Páls Hreinssonar sýnir að grundvöllur sóttvarnalaga, sem hefur einhver réttaráhrif í dag, er ekki jafn traustur og hann ætti að vera. Þá velti ég fyrir mér, virðulegi forseti: Hvaða stöðu erum við komin í þegar 300 samningar bíða tilbúnir í ráðuneytunum, þýddir, bíða þess að fara í rafræna birtingu í Stjórnartíðindum sem er ekki flóknasta ferli í heimi, hugsar maður? Hvaða staða er þetta? Hver er ástæðan? Ástæðan er einhver innri gjaldtaka innan Stjórnarráðsins, eitt ráðuneyti að borga öðru fyrir að birta í Stjórnartíðindum.

Virðulegur forseti. Nýlega hefur frést um nokkurn fjölda fólks, einhverja tugi a.m.k., sem selur aðgang að myndefni af sér á vefnum Onlyfans. Alls konar efni er þar að finna, þar á meðal kynferðislegt.

þá getum við dregið úr neikvæðum áhrifum þess. Það sem ég hef hins vegar ekki síður áhyggjur af er réttarstaða fólks sem birtir klámefni á síðum eins og Onlyfans af sjálfu sér. Nú vill svo til að klám er bannað á Íslandi, sem er að mér vitandi einsdæmi í frjálslyndum lýðræðisríkjum. Nú vill sjálfsagt einhver benda á að einhver hluti þess fólks sé í nauðungaraðstæðum, sé jafnvel misnotað og að sjálfsögðu er hætta á því. En á þá að refsa fólki fyrir að vera í þeim aðstæðum? Hvort sem fólk birtir af sér klámfengið efni af fúsum og frjálsum vilja eða vegna nauðungar eða misnotkunar, er það að refsa því aldrei réttlátt eða til þess fallið að vernda fólk fyrir misnotkun. Það er hins Það er hins vegar það sem núgildandi 19. aldar löggjöf um bann við klámi gerir, nánar tiltekið 210. gr. almennra hegningarlaga. Klám er umdeilt, forboðið viðfangsefni, en við verðum að sýna að við höfum þroska til að geta tekið upplýsta umræðu um það þegar réttindi borgaranna og jafnvel fórnarlamba misnotkunar eru í húfi. Herra forseti. Fjárlagafrumvarpið ber með sér gífurlega útgjaldaaukningu ríkissjóðs í mæli sem við höfum aldrei fyrr séð og er það nokkuð skiljanlegt í ljósi aðstæðna. Hverjar eru áherslur stjórnvalda? Nú þessa dagana þegar veirusmitum fjölgar með veldisvexti, vex stjórnsýslan einnig með veldisvexti. Þar er áberandi vöxtur stjórnsýslu umhverfismála og að ekki sé talað um stjórnsýslu forsætisráðuneytisins. Dagblöðin eru full af auglýsingum um laus störf í stjórnsýslunni og ráðuneytunum. Á meðan tala stjórnvöld um nýsköpun, að efla rannsóknir, rætt er um að efla innlenda framleiðslu, innlendan iðnað, íslenskan landbúnað, auka við innlenda grænmetisframleiðslu og auðvitað á að treysta alls kyns innviði. Herra forseti. Er rétta leiðin til alls þessa

Í loftslagsmálum virðist ríkisstjórnin í vegferð án áfangastaðar. Sýndaraðgerðir eru þar efst á baugi, enda stefnum við hraðbyri í átt til þess að þurfa að greiða stórkostlegar fjárhæðir í sektir fyrir að standa ekki við skuldbindingar okkar í losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda.

að skógrækt er einfaldasta leiðin til kolefnisbindingar, skapar störf, sparar gjaldeyri og kemur í veg fyrir að við þurfum að greiða himinháar loftslagssektir.

Í dag verður fram haldið umræðum um einstaka málaflokka þar sem fagráðherrar taka þátt í umræðum og eru til svara. Röðin er komin að málefnasviði hæstv. dómsmálaráðherra Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem nú tekur til máls.

Virðulegur forseti. Í þessari ræðu minni vík ég að nokkrum stórum áherslumálum ríkisstjórnarinnar á verksviði dómsmálaráðuneytisins fremur en að fjalla um alla málaflokka ráðuneytisins enda eru þeim gerð góð skil í þeirri fjármálaáætlun sem fyrir liggur og er hér til umfjöllunar.

Varðandi síðastnefnda þáttinn vil ég sérstaklega geta þess að undir forystu embættis ríkislögreglustjóra hefur nýlega verið skipaður sérstakur stýrihópur sem ætlað er að samhæfa vinnu lögreglunnar í sérstöku átaksverkefni gegn skipulagðri brotastarfsemi. Á vegum stýrihópsins hefur verið komið á fót aðgerða- og rannsóknahópi, þvert á einstök lögregluembætti, sem ætlað er að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum og rannsóknum og fylgja eftir málum sem tengjast slíkri brotastarfsemi. Í hópnum eru lögreglumenn frá stærstu lögregluembættunum og munu þeir hafa yfir að ráða bæði fjármunum og búnaði sem nauðsynlegur er til verksins. Stýrihópnum er einnig ætlað að efla samvinnu lögreglu við önnur stjórnvöld sem hafa með höndum verkefni sem kunna að tengjast þessari vinnu. Skipuleg brotastarfsemi hefur ýmsar birtingarmyndir óháð umdæmum og/eða landamærum og mismunandi stjórnvöld kunna að hafa með höndum verkefni sem tengjast málaflokknum. Af þeim sökum er brýnt að lögreglan leggist á eitt í öllum aðgerðum Ég bind vonir við þetta samstarfsverkefni og það markar ákveðið framhald af stofnun lögregluráðs um síðustu áramót sem ætlað var að stuðla að auknu samstarfi og einingu lögreglunnar þvert á einstök lögregluembætti. Lögreglan verður í auknum mæli að koma fram sem ein samhent heild og ég tel að með auknu samstarfi sé ekki aðeins verið að nýta fjármuni betur heldur er aukið samstarf mikilvægt til að gera lögreglunni kleift að taka að sér sífellt flóknari og erfiðari viðfangsefni. Virðulegi forseti. Fjármálaáætlanir eru stefnumarkandi áætlanir um hvernig ráðuneytin hyggjast verja fjárheimildum málefnasviða sinna með sem árangursríkustum hætti fyrir samfélagið. Ég hef hér að framan greint frá stórauknum framlögum til lögreglunnar og haldið verður áfram á þeirri braut að efla löggæsluna á næstu árum. Af öðrum stórum verkefnum á vegum ráðuneytisins í tíð þessarar fjármálaáætlunar vil ég nefna 13,6 millj. kr. hækkun framlags til að mæta stofnkostnaði við byggingu sameiginlegs húsnæðis fyrir alla viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu.

Þetta getur orðið allt að 26.000 m² húsnæði og á móti þessum framlögum hliðrast einnig fjárveiting til þyrlukaupa sem falla niður á áætlunartímabilinu.

Þetta sameiginlega húsnæði fyrir alla viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu horfir til aukins samrekstur og hagræðingar viðkomandi stofnana og samtaka. Sú starfsemi sem nú er rekin í björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð er í litlum og óhagkvæmum einingum og starfsstöðvar annarra stofnana og embætta eru í húsnæði sem er óhagkvæmt og hentar illa af margvíslegum ástæðum. Í nýju og sameiginlegu húsnæði verður unnt að samnýta margvíslega stoðþjónustu og einnig aðra þætti eins og æfingaaðstöðu, bílaaðstöðu, munageymslur og þannig mætti áfram telja. Þrátt fyrir frestun á þremur nýjum þyrlum fyrir Landhelgisgæsluna eru í gildi nýlegir leigusamningar um tvær mun nýrri og öflugri leiguþyrlur. Ásamt því er fyrirhugað að bæta við þeirri þriðju en með nýrri þyrlum og fjölgun þyrluáhafna hefur viðbragðsgeta aukist og stofnuninni er gert betur kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu.

Í öllum þessum verkefnum og málaflokkum er mikilvægt að hafa hugfast að stjórnsýslan er til fyrir fólkið en ekki öfugt. Við viljum einfalda líf almennings. Við viljum treysta undirstöður löggæslunnar og allra viðbragðsaðila almannavarna eins sýnt hefur verið síðustu mánuði, efla og bæta þjónustu og leggja áherslu á afköst og skilvirkni, meiri samvinnu stofnana (Forseti hringir.) og embætta og betri nýtingu fjármuna. Á sama tíma gerum við rekstur ríkisins eins hagkvæman og mögulegt er þegar til lengri tíma er litið og drögum úr kostnaði almennings sem þarf á þjónustunni að halda.

Herra forseti. Ég biðst afsökunar á því að hafa ekki tilkynnt þessa breytingu fyrr. Ég veit af eigin reynslu að það er ekki þægilegt að fá breytingu í púltið með engum fyrirvara. Mig langar að þakka ráðherra fyrir inngang hennar og mig langar að spyrja hana aðeins frekar út í atriði sem ég spurði reyndar um fyrir nokkrum dögum. Það eru málefni þeirra sem bíða hér og hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd.

ráðherra gaf til kynna í svari sínu við mig um daginn að hún hefði hug á því að koma fyrir föstum íverustað fyrir fólk sem er hér í þessu skyni, fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd, til þess að þeir séu í öruggu umhverfi og séu ekki hér úti um allt og jafnvel í felum hér og þar um þjóðfélagið. Spurningin er hvort ráðherra ætli sér að gera þetta og hvort hún geti nefnt okkur dæmi um

hennar undirstofnanir séu að kanna með einhverjum hætti hvort hér á landi leynist óprúttnir aðilar sem hafi hag af því að flytja fólk í þessum ömurlegu aðstæðum til Íslands, sem er auðvitað ekkert annað en mansal. Það hefur aðeins flogið fyrir að hér séu aðilar að stunda innflutning á fólki í neyð. Ég segi aftur,

Virðulegi forseti. Hér fyrir örfáum dögum svaraði ég fyrirspurn

tekið betur á móti því fólki sem hingað kemur, til þess að geta fækkað fólki sem er í þjónustu í hvert skipti og er að bíða eftir úrlausn sinna mála svo að málin gangi betur fyrir sig. sig. Það er auðvitað stóra verkefnið. Við vitum aldrei hve margir leita hingað á hverju ári og kerfið okkar verður að vera búið undir þann fjölda með því að svara hratt þeim aðilum sem fá neikvæða niðurstöðu og þurfa ekki að fá vernd og líka að svara hratt þeim sem þurfa á vernd að halda svo að þeir geti hafið árangursríka aðlögun að samfélaginu fyrr. Þetta er verkefnið fram undan, að kerfið okkar sé bæði sveigjanlegra og skilvirkara.

Það er lítils háttar samdráttur hér á milli ára í þeim málaflokki þótt hann sé misjafn milli lögregluembætta.

Þetta er náttúrlega mjög alvarlegt vegna þess að þetta varðar öryggi borgaranna og við sjáum aukningu í brotaflokkum sem eru alvarlegir.

Löggæsla er að breytast og ekki er hægt að bera saman epli og appelsínur þegar við tölum um lögreglu frá því fyrir 20 árum og núna. Verkefni lögreglunnar,

Þar var Víðir Reynisson fengin inn í byrjun árs til að greina þau verkefni og það er verið að koma nýju skipulagi á embættið, hvernig því er stjórnað, hvaða verkefni eru þar undir

gríðarlega góð á öllum þessum sviðum löggæslunnar og þá er þar inni öll þessi sérstaka og nýja þjónusta sem lögreglan þarf að vera í stakk búin til að sinna og við höfum eflt í þessari ríkisstjórn.

Virðulegi forseti. Ég tek undir það með hæstv. ráðherra að vissulega hefur starfsemi og eðli löggæslunnar í landinu tekið breytingum. tekur sífellt breytingum og þarf sífellt að taka mið af þeim veruleika sem blasir við hverju sinni og breyttum samfélagsháttum. Fjármunir til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

Nú spyr ég hæstv. ráðherra hvort í því atvinnuástandi sem nú ríkir sé ekki tilvalið að

að setja kraft í það og setja meiri fjármuni í það og vísa þá til svars hæstv. ráðherra við undangenginni fyrirspurn um nauðsyn þess að að mæta flóknum veruleika með aukinni menntun

í nútímalöggæslu. Á dagskrá er að það séu 40 lögreglumenn í skóla á ári en þau voru um 20 fyrst, að mig minnir, þannig að þeim hefur verið að fjölga. Það er mjög mikilvægt að sú þróun haldi áfram í takt við þá þörf sem er fyrir menntaða lögreglumenn um land allt.

og ekki síst einmitt í þessu ástandi að tryggja að við séum að fullmanna og tryggja góða mönnun lögreglunnar um land allt. Ég held að skrefið með skólanum hafi verið gott.

hlutina betur. Ein af þeim úrbótum sem þörf er á að fara í varðar börn á flótta, þá sérstaklega fylgdarlaus börn, hvernig við getum gert þá hluti betur. Sú vinna er á lokametrunum og hefur staðið lengi yfir í ráðuneytinu. Varðandi fjárlög og fjármálaáætlun um þessi mál

Það skiptir ekki máli hversu margir koma, þeim sem þurfa vernd, þeim sem falla undir þá skilgreiningu hverju sinni, er veitt vernd á Íslandi. Þannig virkar kerfið okkar.

í þessum málaflokki finnst mér gríðarlega mikilvægt að við lítum til mannúðar og komum fram við fólk af virðingu. Við eigum ekki að horfa til þeirra landa sem hafa gengið fram með offorsi og vanvirðingu við fólk í gríðarlega erfiðri stöðu. En, herra forseti, það sem mig langar að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra um er það sem tengist málefnasviði 9, sem er almanna- og réttaröryggi.

í umræðunni þar sem hér er hvorki um hækkun eða lækkun á fjárframlögum að ræða. Það þýðir þó ekki að ekki sé verið að vinna í málunum og þýðir auðvitað að málin eru á dagskrá og að málin eru á fjárlögum.

til að auka gæði ákæruvaldsstarfa. Mig langar aðeins að biðja hæstv. ráðherra um að fara yfir það hvernig að þeim málum sé staðið. Þetta Þetta er eitt af því sem er innan fjárlagaramma ráðuneytisins en er engu að síður verið að vinna að og við höfum verið að fjalla um þetta hér í mörg ár, m.a. vegna mála sem komu upp sem tengdust ofbeldi gegn fötluðum konum.

og eflt saksókn í meðferð á þessum málum. Námskeið sem verður haldið sem hv. þingmaður vísar í — það er auðvitað alltaf verið að reyna að efla gæðin með slíkum námskeiðum. Mér er alltaf minnisstætt þegar dr. Margrét, félagsfræðingur og doktor í afbrotafræði og lektor í lögreglufræðum, kom sérstaklega fyrir lögregluráð nú í vetur til að ræða kynþáttahyggju og fordóma og slíkt við lögreglustjórana til þess einmitt að taka það síðan lengra hvernig við gætum ráðist

sem leita til lögreglunnar vegna kynferðisbrota.

það liggja ekki mælingar fyrir fyrir árið 2019. aðeins útskýrt af hverju þessar mælingar liggja ekki fyrir? Það er mjög mikilvægt að við höfum þær vegna þess að viðmiðin ganga út á að það séu fleiri sem tilkynni til lögreglu. Og svo hins vegar,

Það sem ég hef velt fyrir mér alla þessa tíð, og er að vona að nú verði einhver breyting gerð sem komi til móts við það, er að það er sífellt verið að reyna að fá meira fyrir minni pening. Það hefur ekki verið skilningur á því hingað til að hægt sé að fá meira til baka með því að setja meiri peninga

— getum við náð meiri árangri í því að stytta þessa lista án þess að vera sífellt að breyta lögum og reglum þannig að það komi í bakið á hælisleitendum sjálfum. Stendur til af hálfu hæstv. ráðherra

fyrr sem almennt fær neikvæða niðurstöðu? Það er þess vegna sem málið er á þingmálaskrá til breytingar á ýmsum atriðum, ekki bara í alþjóðlega verndarkerfinu heldur einnig í dvalarleyfiskerfinu o.fl., o.fl., til þess einmitt að reyna að hraða málsmeðferðinni í þeim málum sem almennt fá neikvæða niðurstöðu. Það frumvarp hefur verið áfram í vinnslu eftir að það var lagt síðast fram og er í vinnslu í ráðuneytinu.

Útlendingastofnun þarf að hafa nóg starfsfólk með nógu há laun til að þar sé hægt að byggja upp þekkingu og reynslu með lægri starfsmannaveltu og þess háttar. Það gefur augaleið, og það vita það allir sem þekkja þennan málaflokk vel, að

Það er fáránlegt, virðulegi forseti, en við erum einhvern veginn orðin vön því. Nú fara milljarðar í málaflokkinn sem allir kvarta undan, hvort sem þeir vilja meiri mannúð eða minni í útlendingamálum.

Við höfum sérstaklega tekið út liðinn sem fjallar um alþjóðlega vernd til að geta fækkað og fjölgað starfsfólki eftir þörfum, til að hafa kerfið sveigjanlegra, til að geta ráðið við þann fjölda sem kemur hingað hverju sinni, sem er mjög misjafnt milli ára og mánaða. Það má nefna að meðalbiðtíminn hér er styttri en í löndunum í kringum okkur. Við gerum meiri kröfur á kerfið okkar með skýrum tímamörkum. Ef kerfið ræður ekki við að svara einstaklingum innan ákveðins tíma veitum við mannúðarleyfi. Það eru frestir sem þekkjast ekki í kringum okkur af því að við gerum ríkar kröfur á kerfið okkar um að svara málum vel og snemma. Við erum með 10–12 mánaða frest og 16–18 mánaða frest í ákveðnum málum. Flest mál eru kláruð löngu áður en sá frestur líður, löngu áður.

Herra forseti. Ég ætla að bætast í hóp þeirra sem hafa rætt hér um málsmeðferðartíma sem hefur auðvitað verið mjög í deiglunni í þessum sal og í allri almennri umræðu. Þetta orð, málsmeðferðartími, heyrist oft í samhengi við aðstæður fjölskyldna sem hafa komið hingað á flótta eða til að leita sér að betra lífi. Öll held ég að við skiljum hversu biðin eftir svari sem varðar alla framtíð fólks reynir á. Óvissa, óöryggi og endalaus bið. En ég vil að málsmeðferðartími komist líka raunverulega á dagskrá í öðrum málaflokkum en útlendingapólitík. Það hefur vantað upp á að stjórnvöld hafi staðið nægilega vörð um réttarkerfið að þessu leyti,

Kona sem kærir nauðgun fær ekki niðurstöðu um hvort málið fari fyrir dóm fyrr en ári seinna eða jafnvel tveimur árum seinna. Óöryggi, kvíði og endalaus bið. Það sama gildir um barn sem verður fyrir þeim ljótustu brotum sem við getum hugsað okkur. Það tekur svo aftur við þegar veita á börnum meðferð í Barnahúsi til að vinna úr því áfalli sem ofbeldið er. Það er margra mánaða bið í dag eftir að barn komist að. Það er langur tími í lífi barns. Dómar í alvarlegum kynferðisbrotum eru mildaðir vegna þess að málsmeðferðartíminn hefur verið svo langur. Þetta gerist aftur og aftur. Þessi mikla bið hefur margvíslegar afleiðingar. Samt eru þessi mál í forgangi innan kerfisins. Þar vinnur fólk sem leggur sig fram um að vinna eins hratt og mögulegt er án þess að það bitni á gæðum málsmeðferðar. En við horfum upp á það að dómar í alvarlegum sakamálum, fyrir kynferðisbrot,

ýti undir það að flýta fyrir málum af því að hún gerir hluti einfaldari, hún gerir aðgang að gögnum einfaldari. Þetta styttir alla ferla kerfisins. Með þeim hætti ættum við líka að sjá að það skapist rými fyrir aðra til að sinna þessum þungu málum þegar við erum t.d. farin að sjá alla gæsluvarðhaldsúrskurði landsins gerast rafrænt og og fleira í þeim dúr. Þannig að ég held að við getum séð miklar breytingar í þessu með rafrænni þjónustu eins og svo mörgu öðru og eins og þessi ríkisstjórn hefur lagt svo ríka áherslu á.

Hraðinn, málsmeðferðartíminn, er hins vegar viðvarandi vandamál, ekki liðin tíð. Við sjáum dæmi þess nokkuð reglulega þegar við lesum dóma í sakamálum. Markmiði um dómstóla í fjármálaáætlun er lýst þannig að allir eigi að njóta réttaröryggis og grundvallarmannréttinda, að það ríki traust til dómstóla með því að tryggja greiðan aðgang og réttláta málsmeðferð. Málsmeðferðartíminn er ekki sérstaklega nefndur í þessum kafla en það er auðvitað þannig að málsmeðferðartími er bæði sjálfstæður réttur brotaþola og sakbornings og það er vaxandi áhersla á þennan rétt innan réttarkerfisins innan lands sem utan.

Við sjáum strax merki um þetta, um aukið ofbeldi á heimilum, og sagan kennir okkur það sama. Í dómum er gjarnan talað um það að ákæruvaldið hafi ekki getað gefið skýringar á töfum. En svarið er ekki flóknara en það að kerfið hefur ekki undan. Kynferðisbrotamálin eru erfið í rannsókn. Mörg þeirra eru felld niður og hlutfallslega fá leiða til dóms. Þá er það óboðlegt að menn sem eru sakfelldir fyrir svo alvarleg brot sæti vægari refsingu, fái vægari dóm en dómstólar telja að hefði verið eðlilegt, bara vegna málsmeðferðartíma. Ég vil hvetja hæstv. dómsmálaráðherra til að stíga hér niður fæti og bregðast við. Lausnin á þessum vanda er ekki náðanir sem dómsmálaráðherra er að leggja til. Ég skil þær út frá réttindum sakborninga en þar er verið að tækla afleiðingar vanda en ekki rót. Rafræn áhersla og betrumbót er af hinu góða en mun ein og sér ekki leysa vandann. En það bjarta við þennan vanda er að hann er í sjálfu sér ekki flókinn að leysa. Það er stundum spurning um verklag og umgjörð (Forseti hringir.) en stundum er vandinn ekki flóknari en svo að það vantar fleiri hendur á dekk og aukið fjármagn.